Създават се ал. 3 – 5: „(3) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на образованието и науката подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в зависимост в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда. (4) Подкрепата за личностно развитие може да се осъществява от разстояние в електронна среда и в случаите по чл. 115а, ал. 3, при условията на чл. 12, ал. 2 ал. 2 и след заповед на директора на институцията. (5) Подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда се извършва от педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на работното им време.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

предучилищното и училищното образование се осъществява по реда на Закона за здравето.“ Комисията не подкрепя предложението. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението на вносителя за задължително предучилищно образование на децата от 4-годишна възраст е повод да си зададем въпроса: готова ли е здравната ни система да осигури в детските градини пълна закрила на тези деца при днешното ѝ състояние? Законът за предучилищно и училищно образование дава отговор в един единствен член – 183, приет преди около 10 години и гарантиращ, че грижата за здравето на децата и учениците се осъществява само чрез две неща: първо, гарантиране на достъп до медицинско обслужване и, второ, програми за здравно образование и здравословен начин на живот. Другата страна на отговора обаче е Законът за здравето, който непрекъснато актуализираме, подобряваме и усъвършенстваме, в който са описани дейностите в здравните кабинети, детските градини и училищата, обучението в рамките на утвърдените учебни програми и който и който съдържа текста на сега действащия чл. 183. И въпреки направеното до момента все още има твърде много работа по отношение на 4-годишните поради анатомофизиологичните, неврологичните и психологическите им особености. Имаме чуждия опит, но нямаме становищата на специалистите педиатри, а всеки студент по медицина знае, че нервните клетки добиват завършен вид между третата и седмата година, а между четвъртата и седмата съзряват коровите двигателни центрове. Поради казаното дотук ние предлагаме в чл. 183 от Закона за предучилищното и училищното образование препратка към Закона за здравето, свързвайки двата закона и давайки възможност грижите за здравето на децата и учениците в детските градини и училищата да се осъществява от Закона за здравето. Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Гласували

създаваната нова т. 10 се изменя така: „10. Заплащане на дължимите от родителите или настойниците такси за ползване на детски градини в случаите на задължително предучилищно образование;“. 2. В т. 4 се правят следните изменения:

се предоставят по бюджета на съответната община – за общински детски градини или по бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет – за държавни детски градини.“ в) създаваната ал. 10 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Анна Славова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „1. В чл. 283, ал. 1 се създава нова т. 10 със следното съдържание: „За заплащане на дължимите такси за безплатно обучение на децата в детски ясли и детски градини.“ 2. Досегашната т. 10 става т. 11. 3. В чл. 283, ал. 8 се добавя изречение второ: „Министерски съвет определя размера на таксите, методиката за изчисление и начина на изплащане на средствата Комисията не подкрепя предложението. група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Галя Захариева, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

10: „10. подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата;“ б) създава се т. 11: 11: „11. компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места за предучилищно образование в държавни и общински детски градини и училища.“ в) досегашната т. 10 става т. 12.

пълно и/или частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят с: 1. наредбите по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и училища; 2. акта по чл. 298, ал. 3, т. 2 – за държавните детски градини и училища. училища. (11) Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по ал. 9. ал. 9. (12) Държавата предоставя средства за родителите на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в I клас за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато: 1. детето не е прието за съответната учебна година поради липса на свободни места за целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, за които е кандидатствало

в размер на действително извършените разходи за отглеждане и обучение за всеки месец, но не повече от размера по ал. 13. Средствата се изплащат до приемането на детето в държавна или общинска детска градина или училище.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Радвам се, че между първо и второ четене се прие нашата идея за обезщетението на неприетите деца в детски градини. Радваме се също така, в текстовете отново си пролича между първо и второ четене, че послушахте опозицията и премахнахте социалния критерий за поемане на таксите за градини за децата в предучилищно образование, което правим задължително с този закон. Надявам се, че същият подход ще продължи и при създаването на Наредбата за условия за отпускане на тези обезщетения. Важно е да улесним, а не да затрудним родителите с нея, да отворим широко ветрило за разходите, които ще се покриват на родителите, за да опровергаем вече тръгналите слухове, че наредбата ще бъде в интерес само на едни определени частни, лицензирани от Министерството на образованието и науката, детски градини. И в заключение искам да кажа нещо, което вече имах възможност да кажа извън тази зала, но на което мястото му е именно от тази трибуна: когато от състезанието на идеи между управляващи и опозиция печелят хората, нашата мисия е изпълнена. Благодаря, уважаема госпожо Славова. Реплики? Няма. Други изказвания? Господин Мехмед.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! По този параграф има доста предложения, тоест работено е. Нашето предложение е много кратко, много ясно и изключително точно. Ние предлагаме безплатни детски градини. Това предложение е направено и преди – в Закона за държавния бюджет, защото считаме, че той е преди всичко и финансов. Но не е само финансов проблем. Приемането на това предложение би било доказателство за осъществявана държавна политика, но тук говорим за реална държавна политика. Всеки път, когато в определен законопроект ние съзираме държавническа мисъл, това получава подкрепа и от парламентарната група на „Движението за права и свободи“. Ние сме убедени, че това предложение рано или късно ще бъде прието. Към настоящия момент то беше отхвърлено от Комисията. Но има една умна мисъл, че ако много искаш дадена идея да се реализира, подари авторството.

Когато говорим за държавна политика и обявяваме образованието за приоритет, означава да предприемем необходимите мерки. Разбира се, че става въпрос и за финансови мерки, но е крайно време, когато по предишната точка в Законопроекта говорим, че всяко четвърто дете в България е с език, различен от българския, това означава, че ние трябва да предприемем необходимите мерки за интеграция. Най-добрата интеграция започва от най-ранна детска възраст. Когато предлагаме задължителен обхват за четиригодишните и предлагаме различни социални мерки, това дава възможност да се обвиняваме едни други за дискриминационен подход. Ние искаме еднакво отношение от страна на държавата. Ние искаме еднаква грижа към всички деца на България. Това предложение дава идеална възможност да не разпределяме децата нито по етнически признак, нито по социален признак, а в същото време е реална и изпълнима държавна политика. От доста време насам, поне в рамките на този мандат, когато говорим за приоритетност на образованието, ние даваме за пример увеличението на учителските заплати. Това не е цялото образование и не е целият проблем. В случая това наше предложение означава да се даде подкрепа и на родителите, означава ние да изчистим причините за необхващането на децата в детските градини, защото това е една реална помощ, това е реална държавна политика. Не е голяма радостта да отхвърлите това предложение, защото било предложено от ДПС. Ние искаме поне малко да се замислите, защото дали този парламент, дали след месец, когато приемем Закона за държавния бюджет, дали следващата година, когато ще е Четиридесет и петият парламент, това предложение ще бъде отново на дневен ред. И тъй като

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Току-що разбрах, че добрите идеи на опозицията били възприемани от управляващите. И на следващо място, че ДПС има държавническо мислене. Това са добри новини, уважаеми господа, нищо, че са на 9 септември, което опровергава по някакъв начин тезата, че този парламент е изчерпан. Защо предложението на ДПС не може да бъде прието? Защото то е написано малко прибързано и касае неща, които този третира. Детските ясли не са обект на Закона за училищно и предучилищно образование. Тезата за задължително и безплатно образование в предучилищната възраст – няма да спорим кой първи я е казал, кой първи я е защитил, важното е, че това мнозинство я реализира на практика. Да, рано или късно това мнозинство ще я приложи на практика и в това не трябва да се съмняваме. Каква е същността на това предложение? И аз бих искал да го кажа накратко тук, за да бъде ясно и подчертано. Първо, държавата се ангажира със сериозна финансова подкрепа за децата в задължителния етап от образованието в детските градини.

в задължителния етап е безплатно. Това, което родителите ще плащат в задължителния етап, са разходите за храна на децата. И за тях това предложение предвижда значителна помощ и подкрепа. Търсихме различен начин, различни варианти как най-справедливо да се постигне разпределението на държавните средства. И тъй като детските градини са една функция, в която се съчетават политиката на държавата и политиката на общините, ние възприехме този принцип, който сега може да бъде критикуван, но мисля, че е най-разумният и най-приложимият към този момент – държавната помощ за детските градини в задължителния етап да преминават през грижата на общината. Важно е да подчертаем и второто съществено в нашето в нашето предложение – подкрепата на семействата, чиито деца поради дефицита в системата на предучилищното образование не могат да постъпят в общински или държавни детски градини. Приемам, че за това нещо има политическо съгласие, но факт е, че ние намираме и финансовия ресурс и се ангажираме това да бъде направено с бюджета за следващата година. Оттук нататък който и да дойде на власт, което и мнозинство да бъде конфигурирано, то трябва да надгражда тези постижения,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз ще коментирам второто наше предложение по този текст, а именно изплащането на финансова подкрепа или на компенсации за децата, които не са приети в детска градина, като искам да отбележа няколко акцента. Аз се радвам, че с колегите от Комисията се обединихме около текста, който сме внесли с колегите от „Обединени патриоти“, разбира се, съзнавайки, че имаме още много работа оттук нататък вярвам, че ние като членове на Комисията по образованието и науката и народни представители няма да останем безучастни и безразлични. Предложената промяна е за всички семейства, чиито деца не са приети в детска градина или на които общината не е предложила съответното равностойно място, тоест, като условия, като възможности, за които семейството е кандидатствало. Подчертавам, че тук не заплащаме такси – това е финансова подкрепа, помощ за децата, като това също не е социална помощ, няма да имаме подоходен критерий. Това е подкрепа за осигуряване на равни възможности за образование на всички деца, каквато политика ние следваме от много години – още от 2007 г., и която последователно провеждаме, разбира се, чрез различните законодателни предложения в тези години. това е мярка, която не компенсира другата политика за осигуряване на места в детските градини. Това са две независими политики и ние продължаваме да инвестираме и да смятаме, че всяко едно дете трябва да има място в детска градина. Разбира се, справяме се изключително бързо в големите градове – с последствията от закриването на детски градини, които се случваха в годините назад, но сега е моментът да направим и другата крачка, а именно да приемем този механизъм за компенсиране. Нещо друго, което искам да подчертая, е, че това не е мярка само за големите градове, това е и подкрепа за децата, които са в малките населени места, където нямаме детска градина. Знаете, родителите са намерили най-различни възможности най-често там, където има читалища, читалищата организират занимания за най-малките. Това, което казах е, че сама по себе си тази мярка не може да съществува без останалите механизми за подкрепа, които прилагаме в сферата на образованието и по-специално в областта на предучилищното образование. Какво следва оттук нататък, тъй като колегата Славова каза, че има някакви опасения вече сред родителите? Наистина оттук нататък предстои да разработим заедно – възложили сме на Министерството на образованието в тримесечен срок да разработи наредба, в която да се определят условията и редът за изплащане на тази финансова подкрепа, като настояваме това да се случи с участието на социалните партньори, на представители на общините, на родителите, на експерти, на Министерството на финансите, на Министерството на труда и социалната политика. И тъй като това е предложение на народни представители, предложихме и мисля, че се обединихме около това в Комисията, да бъдем домакини на първата работна среща, за да можем ясно да очертаем посоката на разработване на подзаконовия акт. Защо е необходим този механизъм? Той наистина трябва да бъде работещ, той не трябва да представлява административна тежест на родителите и съответно на органите, които ще администрират целия процес. Напротив, той трябва да подпомага родителите и да подпомага родителите включително финансово за възможностите и решенията, които те в момента са избрали поради липса на места в детските градини. Имаме различни практики, които са възприели родителите, имаме деца, които се обучават в или различни занимания към читалищата, имаме деца, които са в кооперативи, имаме деца, които са в различни други образователни центрове. Това са все решения, които родителите са намерили през годините и ние сега искаме да подкрепим тези техни финансови решения. трябва да подчертаем, че условията в страната са различни в различните региони и затова искаме този механизъм да бъде такъв, че той наистина да отговаря на необходимостта от подкрепа за конкретното дете. И тук, господин Председател, бих искала да направя една редакция на ал. 13 – ще Ви я предоставя. Около тази алинея, след разговори с министър Вълчев, и в Комисията се обединихме, тъй като на заседанието може би нямахме готовност. Смисълът не се променя, просто става въпрос за редакция на ал. 13, която предлагаме да звучи така: „Месечният размер на средствата по ал. 12 за едно дете не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година, който се определя със заповед на министъра на образованието и науката.“

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Ирена Анастасова и група народни представители. Гласували

309 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се ал. 1: „(1) Основна цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.“ 2. Досегашният текст става ал. 2.“

Една от промените в Законопроекта е функционирането на настоятелствата към детските градини и училищата, чиято основна цел следва да бъде подпомагането, подкрепата, съдействието и развитието на съответната образователна институция. Разбирам, че мотивите на вносителя за осъществяване на контрол върху настоятелствата целят превенция от злоупотреби. Тук искам да споделя, че Министерството на културата финансира и осъществява методическо ръководство на 23 училища по изкуствата и културата. Докато бях министър, работех много добре с тези училища. Моето наблюдение беше, че между настоятелствата и ръководствата на тези училища имаше партньорски взаимоотношения, които целяха оптимизиране на управлението на образователния процес. Силно се надявам, че сега предложеният в Закона за училищното образование § 10, чл. 309б няма да доведе до това да бъдем упрекнати в намеса в автономията на училищните настоятелства, които са самостоятелни юридически лица и не са подчинени на Министерството на образованието и науката. Училищните настоятелства са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а контролът върху тях е и публичен. Благодаря за вниманието.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, драги колеги! От десетилетия в България има училищни настоятелства. В годините на прехода особено много от настоятелствата успяха да подпомогнат ръководствата на училищата, за да запазим процеса, да запазим училищата да функционират, да работят, да изпълняват онази задача, която имат пред нашето общество училищата и детските градини за тяхното образование и възпитание. Училищните настоятелства и в миналото, и сега, както каза господин Рашидов, са регистрирани в България на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В Закона изрично са посочени контролът и организацията за действие на училищните настоятелства, които ежегодно правят своите финансови отчети, одитирани от съответните одитори, счетоводители, ежегодно представят пред Агенцията по вписванията пред общите събрания отчети за дейността на училищните настоятелства, както и дейността, която извършват. В училищните настоятелства влизат хиляди български граждани, родители, общественици и политически личности хора, които милеят за българското образование и за българските деца. За първи път, не знам дали е това е желанието на министъра, или е предложение на Министерството на образованието и науката, има идея Министерството да осъществява контрол върху юридически лица, регистрирани по един закон – нещо, което ще ангажира министъра като контрольор, ще наложи създаването на отделна административна единица единица в Министерството, която да се занимава със стотиците училищни настоятелства, които са доказали във времето полезността на тяхната дейност родолюбивата дейност на хилядите спомоществователи, дарители, хора, които искат да помагат на ръководствата на училищата. Създаването на чл. 309б според мен ще бъде колизия в съществуващия Закон и това, което се предлага в промяната на този закон, който днес гледаме. Аз Ви предлагам, уважаеми колеги, чл. 309б да бъде гласуван отделно и Ви предлагам да не подкрепим този член, защото така или иначе дейността на училищните настоятелства ежегодно се контролира от няколко органа и е излишно натоварването на Министерството на образованието и самият министър с такава дейност. Благодаря Ви за вниманието.

приходите от ренти от земеделски земи, в които тези средства не постъпват в бюджетите на училището, а биват биват разходвани по друг начин. По този начин се подменя волята на дарителя. Дарителите обикновено са нашите прадеди, сънародници, които са правели дарение под формата на земеделски земи и тяхната воля е била по този начин да се подпомага системата на образованието, но, за съжаление, има и примери, в които това това не се случва. Ще Ви дам пример: бившият кмет на селото, бившият директор и още няколко хора, несвързани с училището, могат да направят така, че

Уважаеми господин Председател, госпожи и господа народни представители! Този текст е свързан с един съществен проблем. Той засяга онази собственост, която беше реституирана в последните 30 години на българските училища, натрупана под формата на дарения от нашите предци в предходните столетия. Припомням Ви, че преди събрание прие един мораториум за придобиване на училищни земи по силата на давност именно от училищните настоятелства. Тогава опозицията с основание изтъкна, че това е палиативно палиативно решение и са необходими трайни законодателни промени. Именно днес ние обсъждаме и се надявам със съгласие да приемем тези законодателни промени. Те създават устойчивост в в разпореждането, ползването и придобиването на тази наследена от предходните столетия, можем да кажем, материална собственост за системата на българското образование. Това създава траен, устойчив, законодателен режим, защото земята, която е била дарена от предците ни за нуждите на образованието в дадено село, в даден регион, в даден град, да остане в системата на образованието и да се създаде един значим, устойчив, обществен ресурс в подкрепа на българското образование. Господин министърът спомена, ако обърнахте внимание – над две хиляди училищни настоятелства, които разполагат с реституирани поземлени имоти в значителни размери. Тези поземлени и не само поземлени имоти, недвижими имоти, трябва устойчиво да бъдат законодателно гарантирани като източник на средства в подкрепа на образованието и затова Ви апелирам да гласувате „за“. Благодаря, господин Михов. Реплики? Реплика – заповядайте, господин Недялков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Михов, аз мога да се съглася по принцип с нещата, които изтъквате тук – това, че училищните настоятелства трябва да работят така, че имуществото и собствеността, с която разполагат, да служи единствено в полза на образованието, в полза на подрастващите за тяхното възпитание. Но текстът на новия чл. 309б дава правомощия на регионалните инспекторати да ги наречем да се месят в работата на училищните настоятелства, те да осъществяват контрол на едно юридическо лице, което е регистрирано по друг закон. Не може да вменяваш на държавна структура да се меси по такъв начин на настоятелства. Има много други способи и министърът даде един пример и те са сигурно немалко в страната. Но когато примерно правосъдната система – тази система, която бди за законността, изпълнява своите функции, не е нужно на структурите на Образователното ни министерство да възлагаш нещо да контролира, което е създадено в годините като една обществена форма за образованието още по време на нашето Възраждане. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Друга реплика? Не виждам. Господин Михов – дуплика.

Не съм съгласен с този подход, защото тези училищни настоятелства нямат нищо общо с онези, съществували до края на Втората световна война това първо. Второ, самият Вие казахте, че те са регистрирани по друг закон. Те на практика по никакъв начин юридически не са свързани с училището, към което са създадени. Ето това е законовата рамка, която осъществява възможност за надзор върху тези неправителствени организации дали изпълняват своите права. Това е.

10: „10. „Извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда“ е извършването на някоя от дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като педагогическият специалист и децата или учениците не се намират физически на едно и също място.“ 2. Досегашната т. 10 става т. 11. 3. Досегашната т. 11

17: „17. „Обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение, което се осъществява чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място.“ 6. Досегашните т. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 стават съответно т. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28. 28. 7. Създават се нови т. 29 и 30: „29. „Синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ е обучение от разстояние в електронна среда, при което обучаващият и обучаемите взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа. „30. Синхронно извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда“ е извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда, при което педагогическият специалист и децата или учениците взаимодействат в реално време, едновременно, присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа.“

Господин Председател, колеги! Кратичко ми е изказването. Просто да Ви кажа мотивите, с които аз направих това свое предложение, а именно: в § 12 предложението да бъде след думата „т. 12“ се поставя точка и текстът до края на изречението отпада. Защо? Сегашният текст на т. 11 гласи така: „Квалификационен кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал. 1. – Това са всякакви обучителни организации. – Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от осем академични часа са присъствени.“ Сега след този текст се добавя: „В това число синхронно обучение в електронна среда от разстояние.“ Какво имам предвид, когато не съм съгласна, казвайки, че не съм съгласна с това допълнение, което всъщност е и промяната? В момента знаем как се провеждат много от обученията. Аз съм поставяла много въпроси, свързани с обученията и квалификациите в системата на образование, и на блицконтрол, и въпроси към министъра. Не мисля, че ситуацията там се подобрява. Мисля си, че с този текст ние улесняваме още повече издаването на удостоверения на килограм. За какво качество на квалификацията на учителите ще говорим?! говорим?! Ние тук не казваме, че това се случва само в извънредна ситуация, ние на практика с това допълнение узаконяваме и този начин на провеждане на всякакви квалификационни курсове. Който от Вас не е бил в системата на образованието, сигурно само той не знае на какво сме се нагледали. Молбата ми е да помислите преди да гласувате, защото в крайна сметка всичкото, което правим в системата на образованието, би следвало да цели повишаване на качеството на образованието. А елемент от това повишаване на качеството на образованието е повишаване квалификацията на учителите. Благодаря ви.

неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Ирена Анастасова и група народни представители. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение на народния представител Ирена Анастасова и група народни представители: „Подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Ирена Анастасова и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

предложението на Комисията за създаване на нов § 18 с текст по Доклада на Комисията и предложението на Комисията за създаване на нов § 19 с текст по Доклада на Комисията. Гласували

1. Освобождава Георги Евдокиев Марков като член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. 2. Избира Калин Любенов Вельов за член на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта.“ Гласували